Uvažene zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa popodnevnim radom. Kao što sam najavio spojit ćemo

o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Nositelji na ovaj način uređenog mirovinskog čitanje, P.Z. br. 874 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, uvažene zastupnice i zastupnici. Kao što je poznato, uvođenjem drugog stupa mirovinskog osiguranja 2002. godine bilo je omogućeno osobama koje su tada bile stare između 40 i 50 godina da dobrovoljno izaberu hoće li ostati samo u prvom stupu mirovinskog osiguranja ili će ući u ovaj kombinirani sustav, dakle izabrati prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja. To je pravo izabrao stanoviti broj osoba, preko 95 tisuća. Jedan dio tih osoba, naravno žene koje su imale uvjete za prijevremenu mirovinu, već je otišao u mirovinu po tom kombiniranom sustavu, dakle negdje njih oko 1200. Međutim, nakon donošenja tog zakona i omogućavanja takvog rješenja desile su se neke promjene, kako u gospodarstvu tako i u propisu. Između ostalog gospodarska kriza koja je stupila u cijelom svijetu pa tako je imala svoje posljedice u Hrvatskoj, utjecala je i na prinose fondova koji iako su još još uvijek zadovoljavajući, iako su po prinosi u usporedbi sa fondovima u svijetu uistinu zadovoljavajući ipak su ti prinosi bili nešto manji nego što se po onim mogu reći dosta optimističnim predviđanjima iz 2002. godine očekivalo. Također desile su se promjene u propisima pa su nakon uvođenja drugog mirovinskog stupa više propisa iz mirovinskog osiguranja su izmijenjena. izmijenjena. Tako je 1. travnja 2004. je tadašnji dodatak na mirovinu od 100 kuna po 6% integriranu mirovinu, 2008. do 31. listopada 2010. bio izmijenjen postotak umanjenja prijevremene mirovine sa 0,34 za 0,15 po mjesecu da bi od 1. studenog 2010. on bio nešto povećan ali ne u cijelosti, u maksimalnom dijelu da ali ne u cijelosti na isti način kao i prije. Sada je to jedna kombinacija od 0,15 do 0,30. No najveća promjena rekao bih je donošenje Zakona o dodatku na mirovine iz 2007. godine kojim su se mirovine, kojima je osobama koje su dakle novim umirovljenicima uveden taj dodatak na mirovinu u postotku od 4 do 7%. Dakle kasnije su mirovine osoba koje su izabrale drugi mirovinski, dakle osobe umirovljenika koje su bile samo u prvom mirovinskom stupu izmijenjene u odnosu na situaciju kakva je bila 2002. godine. Što se dalje dogodilo, kao što sam rekao jedan dio umirovljenika, to su umirovljenici koji su imali pravo na prijevremenu mirovinu, već je otišao u mirovinu. Njihove mirovine kombinirane iz prvog i drugog stupa manje su nego da su koristili samo mirovinu u prvom stupu. Za njih 99%, nekoliko osoba, koliko su poznati podaci, ipak ima veću mirovinu, to je vjerojatno stoga što su imali iznimno visoka primanja pa je ta njihova štednja …/Ne razumije se./… Ta njihova mirovina prosječno iznosi 1965,83 kune iz prvog stupa, a iz drugog stupa svega 107,17 kuna što je zajedno manje nego da su samo koristili mirovine iz prvog stupa. Naravno, teško je za očekivati da nakon kratkog razdoblja štednje, pet, šest, se može očekivati iole značajni prihod od drugog stupa. To je točno, ali isto tako niti sve te osobe nisu u mirovinu išle potpuno dobrovoljno. Naravno dobrovoljno je uvijek kad se podnosi zahtjev, ali postojale su i objektivne okolnosti jer naravno osobe koje su ostale bez posla u tim godinama su teško mogle naći drugi posao, ali imale su uvjete za mirovinu potpuno je logično da su iskoristile pravo na mirovinu. S obzirom da su sadašnje mirovine manje za očekivat je da bi mirovine, dakle onih budućih umirovljenika koji su sada još osiguranici, a koji bi u relativnom kratkom vremenu, dakle u bližoj budućnosti išli u mirovinu, sigurno bilo je manje iskombiniranog drugog i prvog stupa nego samo iz prvog stupa. To bi bilo za one koji će ići kroz puno godina, to je sada teško reći, ali oni koji bi išli iduće godine itd., a 2012. odnosno 2013. počet će ići u prijevremenu i muškarci, dakle njihove mirovine bi bile manje. Iz tih razloga predlaže se da se tim osobama, dakle dobrovoljcima, dakle osobama koje su u trenutku kada se uvodio drugi stup imali između 40 i 50 godina i dobrovoljno su izabrali taj ulazak u drugi stup omogući i izlazak iz drugog stupa ako je to za njih povoljnije. Dakle, to bi se omogućilo i osobama koje već sada jesu u mirovini, dakle trenutnim umirovljenicima, Dakle, za njih negdje oko 1200 i ovim sadašnjim osiguranicima dakle budućim umirovljenicima. Pri tome, zbog toga bi se morala promijeniti dva zakona. Dakle, Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima o isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje. Dakle, sadašnjim umirovljenicama koje ostvaruju mirovinu iz drugog i iz prvog stupa omogućilo bi se da njihov zahtjev izađu iz tog sustava, da se njihova sredstva prebace u prvi stup mirovinskog mirovinskog osiguranja i da dobivaju samo mirovine iz prvog stupa ako je to za njih povoljnije. One bi imale rok od 90 dana unutar kojeg bi to mogle izabrati. Njima bi moralo biti izračunato koliko bi iznosila mirovina samo iz prvog stupa i ako je to za njih povoljnije u roku tih 90 dana mogle bi to izabrati i nakon toga bi se njihova sredstva prebacila iz drugog stupa u prvi stup. Što se tiče budućih umirovljenika, sadašnjih osiguranika oni bi to pravo mogli iskoristiti u trenutku odlaska u mirovinu. Dakle, u tom trenutku oni bi isto tako morali morali dobiti izračun mirovine po jednom i po drugom sustavu. Dakle, kombinirano iz drugog i iz prvog stupa ili samo iz prvog stupa i tada izabrati što je za njih povoljnije naravno u tome trenutku. Kasnije, dakle kako bi se stvari kasnije izgledale to nitko ne može predvidjeti. Ali ono što je u tome trenutku povoljnije i izabrati to i tako dobivati mirovinu, a opet bi se njihova sredstva ako izaberu samo prvi stup iz drugog stupa prebacila u prvi stup mirovinskog osiguranja. Za očekivati je da će većina, velika većina ovih osoba koje su sada korisnici mirovina, dakle umirovljenici, umirovljenice sadašnje izabrati ovakvo rješenje i izlazak iz drugog stupa i ulazak samo u prvi stup. Tek možda nekolicina koja iznimno ima veću mirovinu to ne bi učinila. Zbog ovakvog rješenja u početku bi se povećala sredstva, dakle prihodi proračuna i to u 2011. za 26 milijuna je procjena, u 2012. oko 5 milijuna. Naravno, kasnije bi to bilo obrnuto jer bi, jer ovo je taj jednokratni ulaz dakle 2011. a budući da je rok od 90 dana on će se protegnuti i u 2012. To je jednokratni ulaz, a onda su dalje troškovi kada se isplaćuje mirovina. Što se tiče troškova izlaska umirovljenika, osiguranika koji još nisu u mirovini, dakle oni koji će tek ući u mirovinu procjenjuje se na temelju mogućih podataka sada, dakle da bi to u 2011.

tada još raditi, manji broj. I procjenjuje se da će troškovi nastupati tek kasnije, dakle u prvoj fazi ovo će biti povećani prihod proračuna. Jer onaj koji izađe iz drugog stupa njegova sredstva se prebacuju u prvi, pa se procjenjuje da će to biti oko 3 milijuna kuna u 2011., 22 milijuna kuna u dvanaestoj, 63 u trinaestoj. Procjene su da će taj povećani prihod biti sve negdje do 2024. do 2025. godine kad će onda biti smanjivanje. valja reći dvije još stvari. Ova dva zakona bila su na raspravi na Gospodarskom socijalnom vijeću koje je u cijelosti podržalo ove ove prijedloge zakona. Isto tako bili su na raspravi i na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe koji su također u cijelosti podržale ovaj Zakon. za one koji ne znaju Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe osnovano je koncem prošle godine. U njemu su predstavnici Vlade uključujući i predstavnici zavoda, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te predstavnici umirovljenika i to Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika Hrvatske, te bloka „Umirovljenici zajedno“. I na koncu moram reći još jednu stvar, dakle možda o vremenu kada se ovaj zakon, prijedlog zakona stavlja u Sabor. Dakle, da li se to moglo ranije. Kako je ovaj problem moguće riješiti na više načina pokušalo se to prethodno možda riješiti na neke druge načine, ali zbog ograničenja financijskih i fiskalnih to nije moguće. A s druge strane promjena Zakona o obveznim i dobrovoljskim mirovinskim fondovima iako je već ovaj dio znatno prije ljeta bio dogovoren sa, u radnoj skupini koju su činili predstavnici osim ministarstva, sindikata, poslodavaca, umirovljenika, mirovinskih fondova, HANFA-e, Zavoda za mirovinsko razmišljalo se o promjenama još nekih odredaba. U prvom redu o mogućnosti uvođenju podportfelja koje su vrlo složene promjene koje iziskuju jako ozbiljne analize i simulacije, pa se na tome izgubilo jako puno vremena da bi se na koncu jednoglasno od strane svih predstavnika od toga odustalo misleći da je potrebno ipak znatno više vremena za uvođenje takovih promjena osobito imajući na umu da neka najnovija svjetska iskustva modificiraju ona rješenja podportfelja koja smo mi razmatrali, pa se eto tako još malo dodatno potrošilo vremena na to. I završno, evo predlažemo da se zakon usvoji. Hvala lijepa. Zakoni, oba dva zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi gospodine državni tajniče, netočna je vaša izjava za sastav u nacionalnom vijeća za umirovljenike i starije osobe je blok umirovljenici zajedno. To je krivotvorina, da se razumijemo, jer odluka o osnivanju je uvrstila u nacionalno vijeće nepostojeći subjekt. Taj blok u to vrijeme kad je osnovano vijeće, nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe nije bio registriran. Dakle molim da ne koristite taj sastav nacionalnog vijeća, jer je on vrlo pravno vrlo upitan. Zahvaljujem. Ali ipak moram pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Da. Odbor za. Ne. Onda ništa. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a, HSU-a, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ja ću se samo malo vratiti u ne tako daleku prošlost, naime u 9. mjesecu 2009. godine kada je dimenzija o kojoj je govorio državni tajnik bila negdje oko 60 umirovljenih umirovljenica pitao sam premijerku na aktualcu kada misli taj problem riješiti. Rekla je gospodine Hrelja da ste ostali u koaliciji s nama znali bi. Vidite moraju doći izbori da ja saznam kad će taj problem biti riješen. Nije pomoglo ni 15. prosinca prošle godine kada je klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika predložio rješenje ovog problema, predložio ga je kroz izmjenu Zakona o dodatku na mirovine, što je isto moguće i predložio je tri moguće alternative, prva koja trenutno otklanja najveću štetu, do ove o kojoj govorimo danas. sigurno da ovo je rješenje, mislim da na kraju neće biti ni jedne stranke, a sumnjam da će biti ijednog zastupnika koji ovo neće podržati jer ovo je rješenje. Međutim to rješenje nije onakvo kakvo je moglo biti, jer oprostite ovo je rješenje prvenstveno za 93 tisuće radnika koji su ugovorili 2. stup i izdvajaju za 2. stup, to je rješenje za one koji će za 5, 10 godina u većem broju odlaziti u mirovinu, to je na neki način i rješenje za umirovljenice koje, njih tisuću 200 koje su u mirovini, ali sa više od godinu, godinu i pol zakašnjenja, bez kompenzacije štete, a ta šteta nije morala, nije morala nastati i one će tu štetu pregrmiti, odnosno morat će je istrpiti. One kao što znate dobivaju prosječno 107 kuna iz 2. stupa, i prosječno su oštećene od 300 do tisuću 200 kuna ovisno o radnom mjestu na kojem su, koje Žao mi je, jako mi je žao da je ovaj zakon puno skromniji i siromašniji od radne verzije koju sam imao priliku čitati, potrudio sam se konzultirati i financijske stručnjake, zakon i u svojoj radnoj verziji da se na neki način disperzira rizik ulaganja kapitala osiguranika, da se, u dijelu da se smanje provizije mirovinskim fondovima je bio prihvatljiv i za ljude iz financijske struke, tako da mi je vrlo čudno da se od toga odustalo, pretpostavljam da se sad radi o dealu, ovdje ćemo morati ugasiti praktični mirovinska osiguravajuća društva odnosno morat ćemo ih imati otvorene jer postoje čak dvije umirovljenice kojima je mirovina …/Govornik se ne razumije./… veća nego šta bi bila da su bili samo u 1. stupu. To su dvije vrhunske menadžerice koje su imale izuzetno dobru plaću, po doprinosima koje su isplaćivale u 1. stup spadaju u kategoriju najviše limitiranih mirovina, i ono što dobivaju iz 2. stupa im je preko, to ne podliježe ograničenju, tako da su ukupno bolje prošle nego samo, da su bile samo u 1. stupu. Očito odustajanje od drukčijeg reguliranja rada mirovinskih fondova na neki način mi možemo značiti da je Vlada popustila pred njihovim ambicijama i pred njihovim zahtjevima da imaju i dalje i visoke zarade na upravljanju kapitalom, odnosno hoću reći da Vlada nije imala hrabrosti ići do kraja rješavati tu situaciju, jer oprostite i visokim provizijama mirovinskih fondova se umanjuje kapitalizirana štednja svakog osiguranika. No opet ponavljam u smislu pozitivnih pomaka sumnjam da postoji bilo tko tko bi bio protiv ovog zakona. Naši zahtjevi i naš prijedlog od 15.12.2010. bio je usmjeren ka rješavanju ovog problema kroz Zakon o dodatku, s time da uvijek za ovo ima vremena, o Zakonu o dodatku na mirovinu, i bio je vrlo vrlo pravičan i trenutno je rješavao ovaj problem. Zašto je bio pravičan? Pravičan je bio jer je rješavao jednu nedefiniranost u Zakonu o dodatku na mirovinu, po kojoj nedefiniranosti oni koji su imaju mirovine iz dva stupa ne primaju dodatak na mirovinu za godine uplate samo u 1. stup. To nigdje izrijekom u Zakonu o dodatku na mirovinu ne piše da oni na to nemaju pravo, to je tumačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, to je tumačenje Ministarstva gospodarstva i moglo se je pristupiti isplati dodatka na razmjerni dio mirovine u kojoj je osiguranik plaćao samo u 1. mirovinski stup. To nije učinjeno, i tu je nastala trajna šteta. Predlagao sam osobno na Odboru za zakonodavstvo da se to riješi na još jedan mogući način, gdje ovih tisuću 200 umirovljenica ne bi bilo apsolutno oštećeno. Način da se vjerodostojnim tumačenjem članka 1. Zakona o dodatku kaže izrijekom da umirovljenice imaju pravo na isplatu dodatka za godine uplate u prvom stupnju. u prvom stupnju. Tada bi se mogla izvršiti retroaktivna isplata dodatka i one ne bi trpile nikakvu štetu. Ovako je trpe. A predviđali smo u konačnici ovo što se ovdje predlaže da se izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim i obveznim mirovinskim fondovima dozvoli mogućnost svima onima koji su dobrovoljno ušli u mirovinski stup i izlazak iz njega i i to prilikom stjecanja uvjeta za mirovinu točno kako i predlagač ovdje kaže ukoliko je to za njih povoljnije. Moram reći da je Vlada u ovih godinu dana bila poprilično poprilično gluha na situaciju u kojoj su ove umirovljenice, a to nije mali broj, 1200 ljudi, 1200 sudbina, 1200 obespravljenih, ogorčenih žena živjele. Jer živjeti sa ovako malom mirovinom koja je u odnosu na kolegicu koja je radila na istim poslovima, ali nije uplaćivala drugi stup bila viša od 300 do 1200 kuna je za njih velika, velika nepravda. A da nepravda bude još i veća i da bezosjećajnost bude još i veća na onih prosječnih 107 kuna na onih prosječnih 107 kuna mirovinsko osiguravajuće društvo je uzimalo porez po stopi od 12% iako je bilo evidentno da usporedbom dva podatka, a to je isplata mirovina iz prvog stupa i isplata iz drugog stupa ukupna mirovina je ispod 3200, dakle u neoporezivom dijelu. Pa žene su bile ogorčene na tu činjenicu da se njihovih 107 kuna iz drugog stupa prosječnih oporezuje. Postavio sam to pitanje gospođi Martini Dalić ministrici financija i naravno obećala je da će sve učiniti, naravno da nije učinjeno. Hvala Bogu da se ovim i taj problem rješava, ali tu gorčinu, te strahove kojima su se te žene obraćale i meni osobno i HSU-u, a vjerujem da ste i vi dobivali takva pisma jednostavno se ne smije i ne može ignorirati. I još jednu zahvalnost vama gospodine državni tajniče, dužan sam to reći, unatoč što se vi i ja ne slažemo oko sastava Nacionalnog vijeća za umirovljenike, jer ja mislim da u tom Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe nikako pod broj jedan Vlada ne može imati većinu, pod broj dva nema mjesta nikakvim političkim strankama, ima mjesta predstavnicima udruga, ima mjesta i stručnjacima mirovinskog, radnog prava, socijalnog prava. Dakle, svim stručnjacima koji mogu doprinijeti razvoju sustava. Ja sam vam zahvalan iz jednog razloga, znam da su neki euforični ljudi koji su koji su članovi tog nacionalnog vijeća predlagali da se ukine drugi stup. Mi nemamo pravo igrati se sa očekivanjima budućih generacija u Hrvatskoj i s te strane sam vam zahvalan da radimo ovakve izmjene koje su prihvatljive, a da ne prihvaćate rušenje. Znam da je bilo takvih inicijativa, a naša je zadaća da u roku od 2 do 4 godine istražimo mogućnosti istražimo mogućnosti koliko je moguće pospješiti individualnu kapitaliziranu štednju u drugom stupu da ukupna mirovina iz prvog i drugog stupa bude bude bolja nego samo mirovina iz prvog stupa. Kažem u 2 do 4 godine dobili smo ovime vremena da to istražimo i da unaprijedimo drugi stup mirovinskog sustava. Dobili smo isto tako vremena da ponovno uvedemo porezne olakšice na treći stup jer sumnjam da će prvi stup dugoročno moći sve to izdržati. Moj dragi kolega Lesar maše glavom, ali mene nikad neće dobiti za rušenje nečega što je zacrtano. Dobit će me za odgovornost prema onome da gradimo ono što smo zacrtali i da unapređujemo, ali ne prihvaćam riječ rušenje ili ukidanje

Dakle, nastavljam s ovim. Dakle, naravno očekujem i drago mi je da ste rekli ovdje da da će prihodi proračuna zbog prebacivanja sredstava jer za očekivati je da će najveći dio od ovih 1200 umirovljenica iskoristiti ovo što je predloženo, odnosno preći u prvi stup mirovinskog osiguranja, odnosno postati korisnici mirovine po Zakonu o mirovinskim odnosima. Ali isto tako treba biti iskren i reći da će će to biti povećani izdatak jer će biti dakle više izdataka po dodatku na mirovinu iako matematički gledano veći će biti prihod nego rashod i to na osnovu ovoga što trenutno uđe pokriva troškove vjerojatno za narednih 5 godina. trebalo bi možda ovdje prikazati jednu dinamiku kako će troškovi rasti jer i neki prihodi će rasti sa povećanjem broja korisnika, odnosno prebacivanjem svoje ušteđevine iz drugog stupa u državni proračun da bi koristili da bi koristili dodatak na mirovinu, odnosno mirovinu iz prvog stupa plus dodatak kako bi njihova mirovinska primanja bila veća. Još jednom na završetku mog izlaganja, dakle zaključujem, prihvatljiva su oba dva zakona koji su u funkciji realizacije jednog cilja da se omogući prelazak iz dobrovoljnog ulaska u drugi stup u korištenje mirovine u principu generacijske solidarnosti, odnosno po Zakonu o mirovinskom osiguranju i klub HNS-HSU-a će podržati ova dva zakonska prijedloga. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Stjepan MIlinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Hrelja je netočno rekao da bi morao biti u koaliciji s HDZ-om da bi mogao nešto znati. Nije točno. Znanje se stječe na razne načine, kod nas se u Podravini kaže da se uči dok je živ, ali je točno da ste vi puno više znali dok ste bili u koaliciji i sa HDZ-om i afirmativno govorili o ovim zakonima. Vaše ponašanje podsjeća na kredit u švicarskim francima, Hvala lijepa. Bez dobacivanja iz klupe. Ajmo dalje u ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Meni je stvarno drago što je moj prethodnik Hrelja zadovoljan što se ovim zakonima rješavaju problemi umirovljenika, i izgleda da se svi problemi umirovljenika rješavaju brže od kada kolega Hrelja više nije u koaliciji sa HDZ-om. Što se tiče ovih Prijedloga zakona moram naglasiti a i ponoviti da su podržali i gospodarsko socijalno vijeće, znači sva tri socijalna partnera ali isto tako da je to podržalo Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe.

kada je tadašnja Vlada uvela promjenu u mirovinski sustav u pogledu mirovinskog osiguranja za dio zaposlenika, a podsjetiti a podsjetiti ću da svi zaposlenici koji su bili tada mlađi od 40 godina, od znači 1. 1. 2002. Godine obvezno su bili uključeni u 2. Stup mirovinskog osiguranja i trebali su odabrati obvezni mirovinski fond u roku od 3 mjeseca u koji će dalje uplaćivati svoj dio doprinosa. Oni zaposlenici koji su tada imali između 40 i 50 godina mogli su se u roku 6 mjeseci isto tako odabrati svoj obvezni mirovinski fond i normalno uključiti u taj 2. Mirovinski stup osiguranja. I upravo ti umirovljenici su svih ovih godina postali kamen spoticanja tog 2. Stupa mirovinskog osiguranja a posebno ovih 1200 žena, korisnica mirovina, čija je visina mirovina zbog kratkog razdoblja kapitalizacije niske razine plaća i ranijeg umirovljenja niža od njihovih kolegica i kolega naravno, koji primaju mirovinu samo iz prvog stupa, znači generacijske solidarnosti. Približno 95 tisuća osiguranika se opredijelilo za taj 2. Stup mirovinskog osiguranja u nadi da će jednog dana imati veće mirovine, to je bio smisao zašto su se opredijelili za taj drugi stup, no očito da te osobe 2002. Godine nisu bile dovoljno dobro educirane, nisu bile dovoljno dobro upoznate sa činjenicom da isplativost 2. Stupa mirovinskog osiguranja prije svega ovisi o broju godina uplaćivanja doprinosa i njegovom iznosu te dobiti fonda koji upravlja tim novcem, nisu imali sve sreću kao što je kolega Hrelja rekao malo prije ove dvije koje u principu nemaju tih problema. Po svim izračunima isplativost 2. Stupa mirovinskog osiguranja na razini prosječne plaće bila bi tek za cirka 18 do 20 godina ulaganja u odabrani mirovinski fond a sve ostalo je upitno. Vlada Republike Hrvatske predloženim zakonima predlaže Hrvatskom saboru da ispravi dugogodišnju nepravdu, znači prema svima koji su prekratko vrijeme uplaćivali doprinose u 2. Stup po stopi od 5% ali i zbog poboljšanja mirovina koja su naknadno učinjena u 1. Stupu mirovinskog osiguranja. Za osiguranike 1. Stupa mirovinskog osiguranja u međuvremenu je integrirani dodatak od 100 kuna, plus 6%, zatim postotak smanjenja prijevremene starosne mirovine to je umanjenje s 0,34 na 0,15% po mjesecu ranijeg ostvarivanja mirovine, a donesen je i Zakon o dodatku na mirovine po kojem pravo na dodatak nisu ostvarivali ovo što je moj prethodnik rekao korisnici 2. Stupa. Tako su se korisnici mirovine drugog stupa našli u tom nepovoljnijem položaju u odnosu na korisnike iz 1. Stupa kao i u odnosu na osiguranike mlađe od 40 godina, u vrijeme znači uvođenja ovog obveznog mirovinskog osiguranja kapitalizirane štednje. Vlada Republike Hrvatske ovim zakonskim prijedlozima omogućuje svim onim korisnicima 2. Mirovinskog stupa koji su se znači 2002. Godine dobrovoljno opredijelili za ovaj 2. Stup mirovinskog osiguranja, a imali su između 40 i 50 godina godina života, prelazak znači u 1. Stup. A za ovih 1200 žena to bi konkretno značilo da 99% korisnica će imati veća mirovinska primanja od 500 do 1500 kuna mjesečno,

Podsjetiti ću da prethodno moraju uputiti zahtjev za istup i da to negdje rok od 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona da o tome treba voditi računa. Po istupu iz 2. Stupa bivši član svoja prava iz mirovinskog osiguranja ostvarit će kao osiguranik 1. Stupa na temelju generacijske solidarnosti, obvezni fond će putem središnjeg registra u roku 30 dana ta kapitalizirana sredstva člana prenijeti u državni proračun, a ustvari cilj ova dva zakona je da se poboljša materijalni i socijalni položaj osiguranika koji su se 2002. Godine znači dobrovoljno opredijelili za ovaj 2. Mirovinski stup. Klub Hrvatske demokratske zajednice jednoglasno je podržao ovaj Prijedlog Vlade a što očekuje i od drugih zastupnika bez obzira na stranačku pripadnost. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. uvaženi kolega Kunst je rekao da umirovljenice da su postale kamen spoticanja. One nisu kamen spoticanja nego žrtve inertnosti i bešćutnosti Vlade da problem riješi dok je još mali isključive volje da se problem rješava uoči izbora. A drugo, gospodin Kunst je rekao da Vlada uspješnije rješava probleme kada HSU nije u koaliciji. To uopće nije točno ljudi moji. Ali da sam ja to znao on me stvarno prosvijetlio, da sam ja to znao davno bih napustio ali ne prije 31.12.2008. jer bi svi oni koji su dobili nova rješenja o smanjenju penalizacije zbog prijevremene mirovine ostali bez njih. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je klub HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

I klub HSS-a podržati će predložene zakone jer se njima kao što je već rečeno ispravljaju određene nepravde i ide u interesu osiguranika. No, dozvolite mi i da pojasnim razloge za ovakav naš stav. kojeg čine obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezne mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Važećim zakonom, obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima od početka 2002. godine uspostavljeno je obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Tako je djelatnost akumuliranja kapitala predviđenog za isplatu budućih mirovina osiguranika u sklopu tog osiguranja odvojena od djelatnosti isplate mirovina koje je uređena posebnim Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Nositelji na ovaj način uređenog mirovinskog sustava tzv. Drugog i trećeg stupa su mirovinska društva koja upravlja mirovinskim fondovima, te mirovinska osiguravajuća društva koja isplaćuju mirovine iz obveznog dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne štednje. Na temelju zakona osiguranici koji su obavezno osigurani prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te koji su mlađi od 40 godina obavezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom fondu koji sami izaberu i postaju članovi toga fonda. Za razliku od njih osiguranici koji imaju 40 ili više godina, ali manje od 50 godina života, mogu se ukoliko to žele na temelju individualne kapitalizirane štednje u obaveznom fondu kojeg sami izaberu. Osiguranici osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju međugeneracijske solidarnosti odnosno u prvom stupu i obvezno mirovinsko osiguranje temeljnu individualne kapitalizirane štednje odnosno u drugom stupu se više ostvaruju mirovine iz oba osiguranja. Prijevremenu starosnu mirovinu iz oba obvezna stupa tako su do sada ostvarile uglavnom žene koje su se 2002. Godine u dobi između 40 i 50 godina života dobrovoljno opredijelile za drugi stup. Muškarci će početi ostvarivati prijevremenu starosnu mirovinu iz oba stupa 2012. s navršenih 60 godina života. U prosincu 2010. godine osiguranici drugog stupa ostvarili su prijevremenu starosnu mirovinu iz prvog stupa u prosječnom iznosu od tisuću 965 kuna te mirovinu iz drugog stupa u prosječnoj svoti od 107 kuna. Naime, osobe koje su ostvarile mirovinu iz oba obvezna stupa kratko su vrijeme uplaćivali doprinos u drugi stup po stopi od 5%. S druge strane zakonske promjene provedene nakon 2002. Godine, dovele su do povećavanja mirovine iz prvog stupa. Naime, od travnja 2004. godine u mirovinu je integriran dodatak od 100 kuna plus 6%, a od siječnja 2008. do 31. listopada 2010. Postotak smanjenja privremene starosne mirovine umanjen je 0,34% na 0,15% po mjesecu ranijeg ostvarivanja mirovine. Ujedno je donesen i Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju prema kojem pravo na dodatak na mirovinu nemaju korisnici osnovne mirovine. Uz to su se i kretanja na tržištu kapitala nepovoljno odrazila na prinose mirovinskih fondova i visinu mirovina iz tog osiguranja. Sve to za posljedicu ima to da su mirovine iz oba obvezna stupa manje od mirovina koje bi se ostvarile samo u prvom stupu. Budući da su do sada ostvarene mirovine iz oba stupa niske, te se time ti umirovljenici u nepovoljnijem položaju u odnosu na korisnike mirovine samo iz prvog stupa, kao i u odnosu na osiguranike koji su bili mlađi od 40 godina u vrijeme uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja kapitalizirane štednje, te će zbog toga imati duže razdoblje kapitaliziranog iznosa. Mi u klubu HSS-a smatramo da je dobro da se osiguranicima koji su dobrovoljno ušli u drugi stup mirovinskog osiguranja, omogući istupanje iz tog osiguranja prilikom ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. To će se pozitivno odraziti na materijalni i socijalni položaj tih osiguranika kojih je sada oko 95 tisuća. Dakle, riječ je o nemalom broju hrvatskih građana koji su se na dobrovoljan ulazak u drugi stup odlučili još 2002. Godine, a budući je u međuvremenu došlo do priličnih promjena koje su poboljšale uvjete u prvom stupu. Kao što je već spomenuto dodatak na mirovinu na koji korisnici mirovine iz drugog nemaju pravi, evidentno je da je takvo rješenje potrebno mijenjati. Tako se ovim zakonskim prijedlogom omogućuje član obveznik mirovinskog fonda koji je na svoj zahtjev pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, da istup iz tog osiguranja, ako zahtjev za istup podnese središnjem registru osiguranika i izjavom u postupku ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Također se predlaže da nakon istupanja iz drugog stupa bivši član obveznog fonda, svoja prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruje kao osiguranik koji je osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. Nadalje, obvezni fond će putem središnjeg registra osiguranika u roku od 30 dana po zahtjevu prenijeti u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa toga člana fonda. Istup iz drugog stupa omogućio bi se i članu obveznog fonda koji je korisnik osnovne mirovine i koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nije sklopio ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom kao i korisnik obiteljske mirovine ostvarene nakon smrti osiguranika, člana fonda ako sredstva kapitaliziranih doprinosa s osobnog računa umrlog nisu naslijeđena. Obzirom da se ovim zakonskim prijedlogom tim osiguranicima omogućuje istupanje iz drugog stupa mirovinskog osiguranja te bi tako ostvarili mirovinu samo u prvom stupu što je za njih daleko povoljnije, koju bi i ostvarili da su bili osigurani samo u prvom stupu. Klub Hrvatske seljačke stranke će podržati ovaj zakonski prijedlog, kao i Prijedlog zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Hvala vam lijepo.

s kraja 1998. podsjeća me na onaj vic kada je muž vrativši iz mlina prebio ženu i kad je došla sebi pita ga pa što me tuče, veli kako si to zavela vreću 17 puta sam ju morao vezati. 17 puta popravljamo nečije pogreške, a tučemo onoga tko je napravio samo jednu. Dakle te '98., krajem '98. sa stupanjem na snagu 1.1.1999. promovirana je velika mirovinska reforma uz pomoć savjetnika i stručnjaka MMF-a, Svjetske banke, velikih centara moći i tada je to bilo prikazano kao nužnost za spašavanje mirovinskog sustava u Hrvatskoj. I samo par godina nakon toga susreli smo se s problemom kojega smo tada nazvali novi umirovljenici jer je stvarnost bila suprotna od kalkulacija prilikom donošenja te reforme, znači razlike u visini mirovina po starim i novim propisima biti zanemarive. I kada su prvi ljudi počeli odlaziti u mirovinu onda se vidjelo da iz godine u godinu ta razlika raste, raste, raste pa smo izmislili dodatak na mirovinu i to proveli kroz zakon. Taj dodatak iznosi čak ako se ne varam nešto oko 27% za 2010. godinu koji su odlazili u mirovinu. Dakle jednu veliku anomaliju reforme smo jednom, vreća se rasula pa smo ponovno vezali. Ne svima jer i tu su postojali izuzeci, jer oni koji su ušli na nečiji nagovor u drugi stup za ove godine koje su plaćali prvi stup taj dodatak nisu dobivali. Tu vreću rasutu nismo ni dosad niti sada vežemo. Ja sad nemam podatak koliko korisnika mirovine prima dodatak na mirovinu, koliko je to stotina tisuća. Oko 300 tisuća veli, sad sam progovorio i … /Ne razumije se./…sa mnom slaže, kad se šuti onda se nije slagao sa mnom ali dobro. Dakle 300 tisuća, kakva je to reforma i mirovinski sustav u kojem 300 tisuća korisnika mirovine mora dobivati dodatak, a ne mirovinu, ali odsad će to biti mirovina. Ti ljudi su također u vremenu prošlom. Da im je to otpočetka bila mirovina, a ne dodatak, nešto gubili jer su ako se ne varam propustili barem tri usklađenja rasta visine mirovine po švicarcu, švicarskoj formuli ako se ne varam, ne i tečaju franka kad velim švicarac. Obeštećenja nema, ni tu vreću rasutu nismo zavezali. Onda se dogodilo da su neke žene počele odlaziti u mirovinu koje su ušle u drugi stup na temelju javnih pozivanja, a posebice tadašnjeg ministra Vidovića, da je ulazak u drugi mirovinski stup onih koji ne moraju a mogu dobra i pozitivna stvar jer je to kapitalizirana štednja, jer će time dobivati dvije mirovine, jer će biti osigurani za starost. Doduše, izračuna je bilo jako malo, ali javnih poziva strašno puno i eto, više od 90 tisuća ljudi ušlo je u drugi stup, a nije trebalo. Ja sam prije četiri godine na svojoj web stranici objavio jer sam pokušao izračunat na temelju tadašnjih dostupnih podataka koji su od 2007. nadalje postali tajne, da će mirovina iz drugog stupa, ako ste u drugom stupu 25 godina i imate prosječnu plaću tek tada biti rentabilna ili pozitivna i kada se dosegne prosječna mirovina iz drugog stupa 530 kuna da je to najviše što se može očekivati. I to sam govorio ovdje u Saboru, nitko nije analizirao taj izračun. Sada vežemo peti put vreću i velimo da tih 93 tisuće koji su tada bili između 40 i 50 godine starosti mogu u generacijsku solidarnost, oni koji su već otišli i primaju prosječno mirovinu od, zamislite 107 kuna, obeštećenje za unazad nema. Vreća rasuta i opet ju ne vežemo. I to je opet popravak popravka popravljanja popravljane reforme. Ovo se sad nažalost mora podržati jer je pokušaj spašavanja ali doista užasnih propusta te 1998. godine jednog mirovinskog sustava koji je napustio koncept osiguranja. Mi u Hrvatskoj više nemamo mirovinsko osiguranje jer da imamo mirovinsko osiguranje onda bi ono počivalo samo na dva elementa: koliko uplaćuješ, doprinosiš, toliko dobivaš. Mi smo u mirovinski sustav utrpali prava koja nemaju nikakve veze sa plaćenim doprinosom, plaćenim osiguranjem, uveli strahovito veliki broj povlaštenih kategorija i nagrizli više od 50% sredstava osiguranja. I sada idem na ono što je Silvano rekao nikako ne razmatrati mogućnost ukidanja drugog stupa. Od 2002. do 2010. godine drugi stupovi mirovinskog osiguranja ostvarili su doprinose od 31 milijardu i 600 milijuna kuna. Ovo su podaci HANFA-e. A na dan 31.12.2010. vrijednost imovine svih obaveznih mirovinskih fondova iznosila je 36 milijardi i 300 milijuna. Za punih sedam godina oni su kapitalizirali za 4,7 milijardi s time da na kraju 2008. visina uplaćenog doprinosa i imovine drugog stupa je bila potpuno jednaka. Do 31. prosinca 2008. godine kriza i način upravljanja mirovinskim fondovima pojeo je sve do tada zarađeno u mirovinskim fondovima. I oni tada kreću od nule. Troškovi upravljanja drugim stupom za 2010. iznosili su milijardu i 420 milijuna kuna. Fondovi su čak svojim agentima i tek nakon intervencija HANFA-e isplaćivali nagrade i bonuse na teret tih sredstava za tezgarenjem na tržištu mirovinskih fondova. Na temelju podataka o prinosima koje su do 2007. bili objavljivani svaki mjesec za svaki fond, a tada prekinuto gospodine državni tajniče 31.12.2010. najveći prinos jednog fonda je 9,75. Neću sad ići poimenično da im ne radim reklamu, a najniži je 8,09. S ovim prinosima na godišnjem nivou treba točno 86 godina da mirovina drugog stupa bi vrijedila, 86 godina plaćanja doprinosa da bi mirovina iz drugog stupa vrijedila koliko iz generacijske solidarnosti. I završavam sljedećim podatkom HANFA-e. Za 2010. ubrano je 19 milijardi 153 milijuna mirovinskih doprinosa za prvi stup. Trebalo je isplatiti 34 milijarde. Iz državnog proračuna je trebalo dodati 16 milijardi 260. Da nije bilo drugog stupa, da nije bilo drugog nego da je ovih 5% išlo uz generacijsku solidarnost država bi iz proračuna trebala samo 11 milijardi doplaćivati u generacijsku solidarnost. Hvala. **Jarnjak, Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani kolega Lesaru u vašoj ste raspravi spomenuli da se u mirovinski stup uvaljalo mnogo stvari koje nemaju veze sa mirovinskim osiguranjem, pa bih samo spomenuo podatak koji je iznio nedavno HZZO u jednom izvještaju koji smo mi imali ovdje na klupama u Saboru, da je svaka četvrta mirovina, mislim ona redovna mirovina u Republici Hrvatskoj invalidska. Pa sam ja postavio i saborsko zastupničko pitanje kakvi su to katastrofalni uvjeti rada u Republici Hrvatskoj da ti je šansa da postaneš invalid 25% u onom trenutku kada stupiš na tržište rada. I dobio sam jedno prilično nemušti odgovor da baš sve invalidske mirovine i nisu invalidske mirovine, nego da su eto to razno razni mehanizmi iz čega se može iščitati da je to u biti nekakva mjera kvazisocijalne politike. I usudio bih se reći da je to jedna sramota za državu u kojoj je ponikla doktrina javnoga zdravstva kao najspektakularniji izvozni proizvod Republike Hrvatske svih vremena da se mi igramo sa jednom ozbiljnom stvari i mjerama kvazisocijalne politike ljude šaljemo u invalidsku mirovinu i zakidamo osobe koje su pošteno radile kroz

Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Franiću, u potpunosti ste u pravu. To je ono na što sam upozorio u svojoj raspravi. Hrvatska je zapravo reformom 1998. godine uništila sustav mirovinskog osiguranja i ono od tada praktički više ne postoji i zato kad slušate malo pažljivije ljude zapravo govori se sad više o mirovinskom sustavu, a ne osiguranju jer je podsvjesno to ušlo. Za srpanj, prema isplatama u srpnju Hrvatska ima milijun i 208000 umirovljenika od čega je u starosnoj mirovini 624000 s tim da u tih 624000 starosne spadaju i oni sa prijevremenom starosnom, dakle nepunim radnim stažom. 255000 invalidskih umirovljenika i 239000 obiteljske mirovine. i sa 178000 korisnika mirovine stečene pod posebnim propisima sa oko 8 milijardi kuna godišnjeg dodatka je treća kategorija urušavanja sustava osiguranja i bilo bi jako dobro da da se vratimo načelu mirovinskog osiguranja, a ne mirovinskog sustava. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I druga replika uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite.

Mislim prvo i osnovno dodatak na mirovinu je dat da bi se izjednačili novi umirovljenici, dakle umirovljeni poslije 1. siječnja 1999. između sebe i da bi se postiglo ono što je jako bitno za sustav mirovinskog osiguranja, a to je pravičnost i jednakost. Jer je u periodu od 1999. do 2007. svaki osiguranik, svaku godinu što je kasnije išao u mirovinu mirovina mu je bila manja. Dakle dodatak nije rješenje za sve, ali je sigurno zarađen, to su potvrdili svi stručnjaci mirovinskog osiguranja, je sigurno zarađen, i mislim da je jedan od boljih popravaka mirovinskog sustava. Podsjećam da uz karakteristike solidarnosti uzajamnosti, karakteristika pravičnosti i jednakosti jeste karakteristika na kojoj počiva sustav mirovinskog osiguranja. Nisam nikako rekao da, odnosno kad sam zahvalio gospodinu državnom tajniku rekao sam da nisam za ukidanje 2. stupa i da sam mu zahvalan da su to odbili jer je takvih prijedloga bilo na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, ja to pouzdano znam, nego sam rekao da smo dobili 2 do 4 godine da razmotrimo što ćemo napraviti sa 2. stupom, a bio bih jako sretan da je Vlada prihvatila i išla dalje sa onim prijedlogom, dakle sa radnim materijalom gdje je bilo predviđeno smanjenje troškova upravljanja mirovinskim fondovima, kojima ste vi ovdje isto tako nešto govorili. Hvala lijepa.

nego sam ga apostrofirao kao jedan od sredstvo i modela popravljanja lošeg sustava kojega smo morali napraviti, ali kada se on uvodio ja sam tada se zalagao da to nije dodatak nego mora biti sastavni dio mirovine, jer je zasluženi. Dobro, tad je bila razlika, jer vi ste bili u vlasti, u oporbi, pa naši zahtjevi nisu imali podjednaku težinu u tom trenutku. Dakle tu nesporazuma nema. Što se tiče 2. stupa kažete da smo dobili 2 do 4 godine vremena da vidimo što s njim. Ja mislim da imamo vremena samo 6 mjeseci, jer ćemo za 2 do 4 godine samo interventnim ili vatrogasnim mjerama opet popravljati nove propuste koje ćemo tad uočiti, i bili bi neodgovorni da čekamo 4 godine i kad vidimo nove probleme da tek tada interveniramo. I treće, podsjećam sam da je svojedobno postojalo zakonsko ograničenje da obvezatni mirovinski fondovi za upravljanje mogu trošiti najviše 5%, pa je to onda dignuto na 10 zakonom ovdje u Saboru. Postojala je i odredba da je REGOS, gospodine državni tajniče REGOS bio u obavezi da svakog osiguranika izvještava o uplaćenom doprinosu za njega od njegovog poslodavca, i 2008. i to je iz zakona izostavljeno pa osiguranici više nemaju kontrolu, nadzor nad uplatom svog doprinosa, a čiji obaveznik uplatitelj je poslodavac. Vidite samo te dvije stvari da vratimo u zakone koje smo imali pa 2008. izbacili već smo na tragu što sa 2. stupom. Hvala ne razumije./… '99. uništen mirovinski sustav. Mirovinski sustav kakav je postojao više nije bio održiv, i on se morao nužno izmijeniti. Možemo biti kritični prema nekim rješenjima, nekim izmjenama, dakle neke su možda bile bolje, neke manje bolje, ali reći to da je uništeno, ono je bila jedna stvarno nužna mjera. uvjeti koji su tada postojali apsolutno nisu bili održivi, oni su postojali u tim okolnostima još iz socijalizma, dakle još iz razdoblja neusporedivo veće zaposlenosti, neusporedivo većeg broja osiguranika i neusporedivo manjeg broja umirovljenika. Da su ostali uvjeti 50 godina žena za prijevremenu, 50 za punu, 55 prijevremeno muškarci, 60 muškarci, neusporedivo šira i lakša definicija invalidnosti, da ne kažem u onom ranijem dokupom staža gdje su se tada upravo socijalni problemi rješavali kroz mirovinski sustav, onda danas da su ostali ti uvjeti onda danas ovaj nepovoljni omjer 1, bi bio još neusporedivo nepovoljniji, sad si možemo razmisliti koji bi to bio još broj umirovljenika da su danas te žene su mogle ići sa 50 godina u mirovinu, a muškarci sa 55 mirovine da se dokupljuje staž. Dakle radilo se ne o uništavanju mirovinskog sustava, radilo se o nužnom održavanju mirovinskog sustava, promjena je pravljena zato da mirovinski sustav ostane održiv, jer da je ostao onakav kakav je bio onda bi se nakon kraćeg vremena urušio, dakle to je bila uistinu nužna mjera bez obzira koliko netko sa njom bio sretan ili ne. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Ja mislim gospodine državni tajniče da vi ovako sa poprilično uvjerenja govorite da je to bila nužna mjera. Ja tu mislim da to nije točno iz jednog razloga što Hrvatska nije postupila tada 1998. godine u postupku donošenja zakona na demokratski način. Prvo nije dovoljno, svjedok sam tog vremena, nije dovoljno konzultirala socijalne partnere, rečeno je da će se konačna odluka o tom zakonu donositi u jesen 1998. godine, a po poznatim manirima Hrvatskog sabora donijet je zakon 15.7. na juriš ovdje dakle u krajnjem roku proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora. Ja, vi ste isto sudionik tog procesa, i ja vas podsjećam da je tada izostala kvalitetna javna

Ivan (HDZ)** Na redu je uvažena zastupnica Ljubica Lukačić u pojedinačnoj raspravi. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo ja ću odmah na početku reći kako podržavam donošenje oba ova prijedloga zakona, iz jednostavnog razloga, a to je što se njihovim donošenjem na jedan na jedan evo dobar i kvalitetan način omogućava osiguranicima bolji, lakši i kvalitetniji život evo što se tiče materijalnog statusa. Kolege koji su govorili prije mene već su detaljno objasnili, evo i kolega Kunst i kolega Hrelja u ime klubova što ovi prijedlozi zakona donose. Dakle, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima omogućit će se osiguranicima koji su se 2002. godine opredijelili za drugi stup mirovinskoga osiguranja, a imali su tada između 40 i 50 godina da iz tog stupa, iz Prilikom dakle ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu na njihov zahtjev sredstva sa osobnog računa u obveznom mirovinskom fondu središnji registar osiguranika prenio bi u državni proračun te bi ti osiguranici ostvarili mirovinu samo u prvom stupu. Rok za podnošenje takvog zahtjeva je 90 dana. A evo što se tiče ovog drugog prijedloga zakona radi se, dakle kao što je već detaljno ovdje objašnjeno da da će se ovim prijedlogom zakona omogućiti bivšim članovima obveznih mirovinskih fondova koji su ostvarili mirovinu iz drugog stupa da ostvare mirovinu samo iz prvog stupa, dakle iz sustava generacijske solidarnosti ukoliko to sami zatraže. Dakle radi se o onih 1200 korisnica čija je visina mirovina zbog kratkog razdoblja kapitalizacije ili zbog ranog umirovljenja ili niske razine ostvarenih plaća u prosjeku bila niža od mirovina koje su imale korisnice koje su mirovinu ostvarile samo u sustavu generacijske solidarnosti. Na ovaj način kao što sam već rekla poboljšava se materijalni i socijalni položaj osiguranika. U ovom slučaju evo za 500 do 1500 kuna mjesečno što sasvim sigurno nije zanemarivo. Sve ove novine u ova dva prijedloga zakona zasigurno, evo meni je drago da sam to danas ovdje čula da će podržati svi klubovi, dakle kao što sam rekla ove novine sigurno će donijeti dobrobit i sadašnjim i budućim umirovljenicima. Stoga, evo ja podržavam donošenje oba ova prijedloga zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I na kraju uvaženi zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. sve, gotovo sve čuli, od ustroja mirovinskog sustava, dakle obvezno generacijska solidarnost na temelju individualne kapitalizirane štednje, prvi stup, drugi stup i evo čuli smo u ovom dijelu da od 2002. da je dakle se odnosi na osobe koje su 2002. koji su imali između 40 i 50 godina života približno 95 tisuća koje je uzelo ovaj drugi stup da bi se s ovim zakonom dakle omogućilo tim osiguranicima i to vidimo već 1200 osiguranica je bilo koje su uzele po tome mirovinu da bi im se omogućilo vraćanje u prvi stup. Dakle, nadalje, razrađena je tu i tehnologija isto tako na koji način središnji registar pa vraćanje dakle u državni proračun. Sve je to jasno rečeno u ovom dijelu. Isto tako bi se omogućilo istup iz tog drugog mirovinskog stupa rok od 90 dana i korisnicima osnovne mirovine koji nisu sklopili ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom kao i korisnicima obiteljske mirovine ostvarene nakon smrti osiguranika člana fonda ako se nisu koristili mirovinom iz drugog stupa i ako sredstva s osobnog računa nisu naslijeđena. Dakle, sve su tu, napravljene su i procjene koliki bi tu bili troškovi itd., sve je to rečeno, ali meni, ja bih posebno nekako se skoncentrirao na onaj dio gdje Nacionalno vijeće za umirovljenike i osobe starije životne dobi sudjelovalo u realizaciji ovoga svega. Mislim da su dali značajan doprinos i da je to potrebno posebno istaknuti. Dalo je naravno i Gospodarsko-socijalno vijeće isto dalo je svoju suglasnost, ali mislim da svakako treba istaknuti dakle značajnu ulogu tog Nacionalnog vijeća koje je ajmo reći savjetodavno tijelo, ali je u svakom slučaju evo pa kazuje kako evo upornim, strpljivim radom u interesu umirovljenika se može postići određeni rezultat. Pa u tom smislu, dakle u interesu umirovljenika oni su se trudili i napravili naravno i kao što su i prethodnici rekli svi će podržati pa u tom smislu i ja podražavam ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Imamo onda dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega mislim da je vrlo važno naglasiti u ovom dijelu vaše rasprave da ova Vlada RH ispravlja jednu nepravdu, do te nepravde i nije trebalo doći, ne bi došlo da su tada ti ljudi, građani koji su se mogli opredijeliti za taj drugi mirovinski stup znači ovisno o godinama života između 40 i 50 godina su bili dobro informirani. Što to znači? Da jednostavno ti ljudi kroz tih par godina, posebno ovih 12 tisuća žena neće nažalost ostvariti one učinke koji su se očekivali iz tog drugog stupa. evo vam pitanje, zašto ministar tadašnji koji je provodio tu reformu, koji je isto bio između 40 i 50 godina nije odabrao drugi mirovinski stup nego je ostao u prvom? Zato jer mu je bilo, jer je znao da mu nije isplativo ući u drugi mirovinski stup. E ako je on to znao onda nije trebalo provoditi tako agresivnu jednu politiku na način reklame tog drugog mirovinskog stupa da su ljudi praktički nahrupili tih nešto i ušli u taj stup jer kasnije su to normalno postali određeni problemi kao posebno za ovih 12 tisuća žena. Znači treba naglasiti da ova Vlada ispravlja tu grešku i ne da je još kritizira nego ispravlja tu grešku, a greška je nastala zbog neinformiranosti ljudi tada. Jer evo vam najbolji primjer je tada je ministar isto bio u toj dobi kad je trebao se odlučiti hoće u drugi ili hoće iz drugog i prvog ili samo iz prvog. Pa je ostao samo iz prvog. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. među nama evo mi smo za te umirovljenike, mi smo najbolji, mi želimo, potrebno je sve učiniti ali je potrebno uspostaviti dijalog. Ja sam baš spomenuo nacionalno vijeće za umirovljenike, osobe starije životne dobi. Ali je potrebno reći uz ovo ispravljanje nepravde da je ova Vlada kroz cijelo ovo vrijeme gospodarske krize omogućila da mirovine kakve jesu da jesu da dolaze na vrijeme i to je bitno podvući u ovom dijelu i kao što je državni tajnik rekao podržati sustav, da se sustav ne uruši. Hvala lijepo. Imamo drugu repliku uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani kolega dugoročno problem je u premaloj stopi izdvajanja za mirovine u 2. Mirovinskom stupu, međutim, … problem jest u 1. Mirovinskom stupu pa bih kao moju repliku prvo pročitao što su danas upozorili autori studija o mirovinama koju su zajednički proveli Pravni fakultet i ekonomski fakultet, „Problem niskih mirovina ne proizlazi iz 2. Mirovinskog stupa nego iz načina obračuna mirovina iz 1. Stupa. Do razlike u iznosima donijeo je dodatak na mirovinu od 27% kojeg ostvaruju samo osiguranici 1. Stup. Ako u mirovinskom sustavu ne dođe do promjena, odnos prve mirovine i posljednje plaće mogao bi s trenutnih 50% do 2050 godine pasti na 38% što bi značilo da će Hrvati imati najniže mirovine u Europi.“.

problem, neka bude i ekonomskih problema ima više. Mirovinski sustavi nisu u problemu samo kod nas, pa molim vas lijepo, vidjeli ste u Francuskoj prije kratko vremena što se događalo kada su krenuli u reformu mirovinskog sustava i mi ovdje kada smo raspravljali prije kratkog vremena i u tom smislu isto tako je bilo raznih disonantnih tonova. Dakle, poanta je u svemu održati mirovinski sustav. E sada da problema ima naravno, ali bitno je ovo što je rekao kolega Kunst ispravljati nepravdu i stvarati održivi mirovinski sustav. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu odgovarajući uvjeti.